Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini.Pozivam vas da saslušamo himnu Republiku

vam.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 125 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim vas da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Hvala vam.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 198 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika?Izvolite,

nove procene geostrateškog pozicioniranja Srbije. Mislim da smo prespavali dosta vremena a da ništa na tom planu nismo uradili na bazi te nove geostrateške procene i to je pitanje - zašto organi bezbednosti do sada nisu uradili novu bezbednosnu procenu Srbije i geostratešku procenu daljih kretanja u Evropi, radi pozicioniranja Srbije u budućnosti?Drugo

ide.Treće pitanje na koje nije bilo do sada odgovora - zašto Vlada ne da tačne podatke koliko je ustupila zemljišta Generalštaba i Ministarstva odbrane i zašto mi kao Skupština ne dobijemo o tome informaciju koliko je to metara kvadratnih i da li je skinuta zaštita sa tog kulturnog dobra Srbije na ime investicija vezanih za američkog investitora? Ne bih dalje o tome.To su ta tri pitanja. Hvala.

most koji treba da se rekonstruiše, a koji se nalazi u delu državnog puta koji je u samom Svrljigu a taj put ide prema Staroj planini. Put je veoma frekventan,

Mi smo kao lokalna samouprava više puta inicirali, tražili da se taj most proširi, napravi uz saglasnost sa svim propisima jer, kako sam rekao, to je usko grlo gde je put veoma frekventan. Nalazi se u samom Svrljigu, centru Svrljiga, blizu centra Svrljiga i veoma je veliki broj vozila koja idu prema Staroj planini, dolazi se do situacije da bude neko teretno vozilo i putničko vozili i oni ne mogu da se mimoiđu i dolazi do saobraćajnih nezgoda.Inače, taj most je, kako sam rekao, u lošem stanju, treba da se obnovi. Više puta smo slali urgencije, rađene su projekti tog mosta kako da se odradi, do dana današnjeg tu ništa nije odrađeno, a mogu da napomenem da je veliki broj roditelja, dece, pešaka koji tuda idu, funkcionišu, gde ne mogu da prođu zbog tih, kako sam rekao malopre, teretnih vozila, koja su veoma bitna, ne mogu da dva vozila prođu.Znači, trudnica sa detetom ili porodilja sa detetom u kolicima ne može da prođe i dolazi u situaciju da se, ne daj Bože, dešavaju neke stvari koje bi sutra napravili veliku štetu, ne daj Bože da neko tu pogine.Znači, moje pitanje je kada će „Putevi Srbije“ odrediti i odraditi taj deo mosta jer kako znam projekat je odrađen, sve je odrađeno treba samo da se odvoje sredstva da se taj most samo proširi, da se rekonstruiše i da bude onako kako treba da bude širina puta da tu može normalno vozila da funkcionišu?Dakle, još jednom pitam. Kako kažem više od 20 puta smo mi imali urgencije, tražili i do dana današnjeg ništa nije odrađeno. Očekujem da će to da se odradi zato što je to veliki problem svih nas koji živimo u toj našoj maloj opštini i svih ljudi koji putuju i idu prema Staroj planini, inače mestu i centru gde dolazi veliki broj ljudi iz cele Srbije.Drugo moje pitanje isto se tiče Ministarstva građevinarstva,

pružni prelaz gde svakodnevno prođu hiljade i hiljade vozila, a plus „Železnica Srbije“ je tu odradila rekonstrukciju te naše pruge gde su napravljeni betonski pragovi. Vi sami znate kolika je Luka Prahovo, Borski rudnik, koliko sad tu ide tereta preko železničke pruge, a i preko samog ovog puta, državnog puta koji je tu gde se presecaju.Znači, za mene kao čoveka koji tamo živi prave se velike kolone gde se dešava čak, pošto je taj pružni prelaz rađen pre 70, 80 godina, kažem, pre 100 godina, 1925. godine ta pruga je rađena, jedan deo tad je odrađen, ali sad to još ništa nije adaptirano, sređeno, obnovljeno.Inače, imam informacije

da ta pruga, da tu branici budu automatizovani, da sve bude automatizovano i da sutra u svakom pogledu naši ljudi, Svrljižani, a i oni ljudi, veliki broj, kažem, vozila ide od autoputa od Niša prema Boru, prema Negotinu, prema Prahovu, a isto tako i železnicom. Veliki problem, velika šteta se dešava jer više puta ti branici koji su mehanički, odnosno to se još radi po onom starom, ranije kako je to rađeno, pre 80 godina gde se to ručno sve radi, manuelno i gde sutra kada spuste branike pruga zatvori se, dešava se više puta, jer nema svetlosne signalizacije, dešava se više puta da se tu zatvori vozilo između dva branika i da se dešavaju, ne daj Bože, neke velike nezgode.Još jednom, pitanje moje „Železnicama“, odnosno „Infrastrukturi železnice“

u privatnoj nedovršenoj kući pronađeno 31 dete uzrasta od par meseci, praktično odojčeta, do 12 godina. Deca su privremeno sakrivana u ovoj kući strave odakle su verovatno dalja transportovana. Očigledno je da su krijumčari imali dobro razrađen sistem rada tako da niko nije primećivao šta se dešava ili su svi ćutali, što je složićete se još poraznije.Ova priča o kući strave još jednom je podigla na noge javnost i skrenula pažnju na ovaj problem koji opterećuje sve zemlje regiona. Ta deca su najčešće radno i seksualno zlostavljana, sakaćena, ali i veoma često korišćena kao donori organa što nažalost govori o težini ovog problema.Ovo je jedan od velikih problema današnjice i predstavlja jedan od drastičnih oblika dehumanizacije današnjeg društva. Putevi krijumčarenja dece se teško otkrivaju i predstavljaju problem za organe otkrivanja i gonjenja počinilaca ovih krivičnih dela.Da podsetimo da je pre samo godinu i po dana naša policija uspešno prekinula organizovani kriminalni lanac trgovine ljudima, odnosno trgovine decom kada je u Loznici takođe pronađena kuća u kojoj je bilo više deca koja su eksploatisana, zlostavljana i prodavana. Tada je uhapšeno i optuženo više lica koja su prodajom dece zaradila višemilionske sume.Srbija se ponovo digla na noge juče kada je na Ubu nestala devojčica, dvogodišnja Dunja Marković koja se ispred kuće igrala sa svojom braćom i sestrama bez roditeljske pažnje, roditelju nisu bili kod kuće, bili su na poslu.Na sreću, devojčica je pronađena efikasnom policijskom akcijom. MUP je odmah aktivirao alarmni sistem „Pronađi me“, koji javnosti daje sve potrebne informacije o nestaloj osobi i mobiliše preko telefonskih poruka svakog građanina da pomogne u potrazi.Potpredsednik Vlade i ministar policije jutros nas je obradovao informacijom da je Dunja pronađena, živa i zdrava. U vezi sa ovim događajem želim da postavim pitanje Vladi Republike je da alarmni sistem „Pronađi me“ daje rezultate i s tim u vezi želim da pitam Vladu Republike Srbije da li se pored korišćenja pomenutog sistema planiraju druge zajedničke akcije sa zemljama regiona radi razmene iskustava u otkrivanju i kažnjavanju počinilaca krivičnog dela, otmice, krijumčarenja i trgovine ljudima, pre svega decom, jer je ovo problem koji opterećuje sve zemlje i u tom smislu je od izuzetne važnosti i zajednička saradnja svih relevantnih činilaca u celom regionu.Hvala.

tražim obaveštenje od Vlade Srbije i ministarstva prosvete o zaštiti Ustavom garantovanih prava na obrazovanje dece u Srbiji, naše dece u osnovnim, srednjim, visokim školama i na fakultetima.Član 64. Ustava Republike Srbije u poglavlju prava deteta kaže: „Deca uživaju ljudska prava primereno svom uzrastu i duševnoj zrelosti. Deca su zaštićena od psihičkog, fizičkog, ekonomskog i svakog drugog iskorišćavanja i zloupotrebe.“Dakle, deca su zaštićena i moraju biti zaštićena i od političkih zloupotreba.Član 71. Ustava

98% i više osnovnih škola radi. Dva odsto ne radi zahvaljujući delu nastavnika koji su članovi opozicionih stranaka. Ti ljudi su prekršili zakone Srbije. Oduzeli su deci i do 15 godina pravo na obavezno obrazovanje.Dakle, 98% i više srednjih škola radi, 3% škola ne radi zahvaljujući delu nastavnika koji su takođe članovi ili simpatizeri opozicionih stranaka.I jedni i drugi su zloupotrebili maloletnu decu, našu decu, decu Srbije i uveli su politiku u škole, što je protivzakonito.

blokira 95% studenata koji žele da studiraju, da uče, da se visoko obrazuju.Tih 5% studenata, profesora i dekana su takođe članovi ili simpatizeri opozicionih stranaka, što je dozvoljeno, jer su punoletni.Vučić

za 50% i zakon o stanovima za mlade. Opozicija je najavila da neće podržati, kao što vidite, ova dva zakona.Šta time opozicija time radi? Opozicija se sveti studentima, jer su studenti bacili svojim protestima u zasenak ovu jadnu i bednu opozicija koja se protivi studentskim pravima. Napali su našu decu u osnovnim školama, mi smo ih odbranili. Napali su našu decu u srednjim školama, mi smo ih odbranili.

kakve će posledice za sve studente imati blokade fakulteta? Da li će 230 hiljade studenata koji studiraju na državnim fakultetima uspeti da završi ovu školsku godinu? Šta će se dogoditi sa studentima koji se finansiraju iz budžeta? Da li će izgubiti to pravo? Da li će 108 hiljada samofinansirajućih studenata i njihove porodice biti izloženi nepotrebnim troškovima?Mi brinemo o tome. Učitelji i nastavnici i profesori su se izborili, vidimo, kod Vlade za svoja prava, ali šta je sa studentima, šta je sa đacima? Ko brine o njihovim pravima? Opozicija ne brine o njihovim pravima. Mi iz SNS brinemo o pravima naše dece i studenata i osnovnoškolaca i srednjoškolaca.Za kraj, citiraću čuvene stihove koji najbolje oslikavaju ovo stanje, čuvene pesme Bore Đorđevića

možda sam primitivan, prost, ali decu ti nisam oprostio“. Živela Srbija, živela

jedina tačka dnevnog reda na sednici Narodne skupštine danas može biti ispunjavanje studentskih zahteva i konstatacija ostavke Vlade. Ovo je i predlog koji smo mi kao Zeleno-levi front i naše sve kolege iz opozicije i uputile danas.Dakle,

Niste predsednik poslaničke grupe, ni zamenik predsednika poslanike grupe i nemate ovlašćenja za ovo. Tako da, žao mi je zbog toga.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog

vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike, pa prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine, održane 23, 24, 25, 29, 30. i 31. jula 2024. godine.Molim vas da se to?Zaključujem glasanje:

narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila ovaj Zapisnik.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda,

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, koji je podnela Narodnoj skupštini 14. februara 2025. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvoje banke KFW, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“ (Projekat obnovljivih izvora energije Kostolac – vetropark), koji je podnela Narodnoj skupštini 21. februara 2025. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Narodnoj skupštini 21. februara 2025. godine.Stavljam na glasanje ovaj

53.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, koji je podnela Narodnoj skupštini 21. februara 2025. godine.Stavljam na glasanje ovaj

je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmena Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, koji je podnela Narodnoj skupštini 21. februara 2025. godine.Stavljam na

nisu glasala 53 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju koji je podnela Narodnoj skupštini 21. februara 2025. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Poštovani narodni poslanici opozicije, molim vas, skrećem vam pažnju na to da je ovo zakon koji ispunjava četvrti zahtev studenata.Ne želite da glasate za to?Zaključujem glasanje:

poslanika.Narodni poslanici opozicije nisu glasali da se ovaj zakon stavi na dnevni red Narodne skupštine Republike Srbije.Kako ste vi to za ispunjenje studentskih zahteva?Narodna Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara 2025.

to?Zaključujem glasanje: glasanje: za – 143 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija za potrebe finansiranja projekta izgradnje brze saobraćajnice, deonica Požarevac-Golubac,

da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red lista kandidata za izbor tri člana Saveta Komisije za kontrolu državne pomoći, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. decembra 2024. godine.Stavljam na glasanje ovaj

za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru predsednika i četiri člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Narodnoj skupštini 9. decembra 2024. godine.Stavljam na glasanje to?Zaključujem glasanje: za – 144 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. decembra 2024. godine.Stavljam na glasanje

za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju, koji je podneo Narodnoj skupštini 13. januara 2025. godine.Stavljam na glasanje

za kulturu i informisanje predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red lista kandidata za članove Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koji je podneo Narodnoj skupštini 23. januara 2025. godine.Stavljam na glasanje ovaj

skupština je prihvatila ovaj predlog.Poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara ove godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: glasanje: za – 144 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Sto devet narodnih poslanika u Narodnoj skupštini predložilo je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red predlog da se za potpredsednika Narodne skupštine izabere narodni poslanik Nevena Đurić, koji su podneli Narodnoj skupštini 27. januara ove godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: za – 144 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Sto

predlog.Predsednik Narodne skupštine predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu parlamentarnog Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela Narodnoj skupštini 28. januara ove godine.Stavljam na glasanje ovaj

za je glasalo 144 narodna poslanika.Narodna skupština je prihvatila ovaj predlog.Poslanička grupa Dragan Marković Palma – Jedinstvena Srbija predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 27. februara ove godine.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje:

Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela 18. decembra 2024. godine.Stavljam na glasanje:

za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, koji je podneo 28. februara ove godine.Stavljam na

za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo, predložio je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog odluke o razrešenju člana Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, podnet Narodnoj skupštini 28. februara ove godine.Stavljam na glasanje.Zaključujem glasanje: za je glasalo 144 narodnih poslanika.Narodna skupština je prihvatila ovaj predlog.Sada prelazimo na predloge za povlačenje pojedinih tačaka iz predloženog dnevnog reda.Deset narodnih poslanika poslaničke grupe Zeleno-levi front – Ne davimo Beograd

Hvala.Dakle, ono što sam pokušao i prethodni put da kažem jeste da jedina tačka dnevnog reda koja bi trebalo da bude na ovoj sednici Narodne skupštine mora biti zapravo ispunjenje studentskih zahteva i konstatacija ostavke Vlade.Mi smo u skladu sa tim predložili ove izmene. Dakle, predlažemo skidanje sa dnevnog reda svih drugih tačaka i da dnevni red bude samo jedna tačka - usvajanje ovog predloga i naravno konstatacija ostavke Vlade.Što se nas tiče, ta ostavka trebalo je da se desi prvog dana nakon stradanja ljudi u Novom Sadu.Dakle, jedna ovakva tehnička Vlada, Vlada u ostavci, ne može i ne sme da predlaže nove predloge zakone. Ne može sada Vučević da nam predlaže zakone o planiranju i izgradnji vezene za EKSPO. Ne može da predlaže zakone vezane za litijum. Ne može da predlaže nova zaduživanja zato što je sa pravom u ostavci.Jeste, trebalo je ranije da podnese tu ostavku, nemamo ni nikakve sumnje da je to neki moralni čin. On je na to nateran zbog protesta ogromnih, veličanstvenih protesta građana i on nema šta da predlaže dalje. Dakle, jedna tačka dnevnog reda.Mi ne želimo da sprečavamo usvajanje zakona o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, koji se nalazi na dnevnom redu zato što je on ispunjavanje studentskih zahteva. Nećemo sprečavati ni konstataciju ostavke Vlade zato što se za nju zalažemo, ali prosto da vam kažem da na ove druge tačke dnevnog reda mi ne pristajemo, niti je trenutak, niti treba da predlaže ova Vlada.Nakon Vlada.Nakon usvajanja ovog zakona i konstatacije pada Vlade, režim ima dva puta. Jedan put je prelazna Vlada koja će obezbediti slobodu medija, zaustavljanje političkih pritisaka i stvaranje uslova za slobodne izbore, a drugi put, a bojim se da ste njega izabrali, je ulazak u otvorenu diktaturu. Rešenje nije nije i ne može biti ni Vučićeva prelazna Vlada, koja je rekonstruisana zapravo i nova manipulacija, već ona koja je sastavljena od ljudi od autoriteta i struke. Ne može biti ni Vučićevi prevarantski izbori i sada vam kažem ne bojkot, nego sprečavanje takvih izbora. Nećete se izvući.Jedna možda najvažnija, ovaj predlog prelazne Vlade mi ne predlažemo kao Zeleno-levi front, nego pozivamo sve da iza njega stanu, da njega dogovorimo, pozivamo i kolege koji su se već izjasnili iz opozicije, pozivamo građane, studente, stručnjake, jer jer bez toga da svi podržimo takav predlog ili da damo drugi sigurni smo da će manipulatori sa druge strane da nađu način da i to prevare. Hvala. Hvala vam narodni poslaniče.Samo mi nije jasno zašto onda niste glasali da na dnevni red dođe zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.Stavljam na glasanje ovaj

za je glasalo 47 narodnih poslanika, protiv – jedan, uzdržan – niko, nije glasalo 156 od ukupno prisutno 204 narodna poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Dvanaest narodnih poslanika Poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije

dana 21. januara 2025. godine u Narodnu skupštinu Republike Srbije stigao je dopis predsednika Vlade, Miloša Vučevića, gde nas obaveštava da je podneo ostavku i to u skladu sa članom 132. stav 2. Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na funkciju predsednika Vlade Republike Srbije, u Beogradu, dana 28. januara 2025. godine.Kako je predsednik Vlade uputio dopis Skupštini, a član 278. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije kaže – Narodna skupština na prvoj narednoj sednici konstatuje bez pretresa da je predsednik Vlade podneo ostavku i o tome se ne odlučuje. Danom konstatacije ostavke predsednika Vlade na sednici Narodne skupštine prestaje mandat Vladi.Prema tome, konstatujemo ostavku Vlade Republike Srbije.Molim vas da od ovog trenutka, pošto nigde u Poslovniku, niti u zakonu nije navedeno da to radi predsednik parlamenta koji konstatuje, da smatrate da smo konstatovali da Vlada u ostavci i da ne može da predlaže više nijedan jedini zakon koji je na dnevnom redu.Jedini zakon, gospodo o kome se ovde može raspravljati i koji ima legitimitet i oko koga su se svi društveni akteri u zemlji usaglasili je Zakon Zakon o visokom obrazovanju koji ide u smeru ka rešavanju jednog od studenskih zahteva, odnosno odgovara na jedan od zahteva i to je jedina tačka dnevnog reda o kojoj se može raspravljati pošto smo konstatovali ostavku i pad Vlade Republike Srbije. Jedino posle toga ostaje da se raspravlja o smeni predsednice parlamenta Ani Brnabić.Dakle, molim vas da se tako i ponašate i da odgovorite na zahteve većinske Srbije, izgubili ste legitimitet i legalitet i danas je većinska Srbija na ulici zato što je to rezultat vašeg rada, zato što hoće da odbrane Srbiju, da odbrane svoju zemlju od uzurpatora, od onih koji ruše institucije, koji gaze Ustav, gaze zakone ove zemlje i koji se ponašaju kao da su Srbiju nasledili. Prema tome, jedna tačka. Mi podržavamo Zakon o visokom obrazovanju kao poslanička grupa Narodnog pokreta Srbije, podržavamo da se taj zakon usvoji. On je bio već u dnevnom redu i molim vas da sve druge skinete s dnevnog reda, a ove ministre koje planirate da uvedete, da ih vratite nazad, jer je Vlada pala, konstatovali smo ostavku Miloša Vučevića, a samim tim i Vlade Republike Srbije. Hvala. Hvala vam mnogo.Samo da vam objasnim radi šire javnosti.Ministre moram da uvedem

redu.Molim narodne poslanike da se izjasne.Ministri moraju da obrazlože taj zakon, znate Rektorski kolegijum je sa njima pregovarao, tako da ih moram uvesti ukoliko želite da ispunimo studenski zahtev, ali o tome niste ni glasali za dnevni red.Zaključujem glasanje:

poštovani narodni poslanici, kao i prethodne kolege iz opozicionih parlamentarnih grupa smatramo da jedina tačka dnevnog reda treba da bude prva koja je predložena i koja se tiče ispunjenja četvrtog studenskog zahteva i da sve ostale moraju da se skinu sa dnevnog reda.Vi, gospođo Brnabić nemate pojma, moram i to da obavestim građane ni kako se vodi sednica, ni da nemate pravo da dajete dodatno obrazloženje narodnim poslanicima koji predlažu izmenu dnevnog reda, kao što to sada činimo mi. Mi smatramo da je ova Vlada pala, to je konstatovano i vrlo vas primereno upozoravamo da ni ne pokušavate da uvedete ministre koji ne postoje, oni nemaju nikakvo pravo da predlažu zakone za Vladu koja je u ostavci, a kamo li zakone koji se tiču zaduženje, na primer.Zašto samo jedna tačka može i mora da ostane, zato što oko nje postoji konsenzus, oko nje se slaže i ceo studenski svet koji je u pobuni i svi građani pobunjeni narod predvođenim studentima i parlamentarne opozicione grupe, a koliko vidim i prinuđeni ne dobrom voljom predstavnici vlasti. To je jedina stvar oko koje je postignut konsenzus, sve ostalo što pokušavate kao i uvek i ispod žita, i ispod radara da provučete dodatna zaduženje i sve što nije potrebno i nije smelo da se desi na ovoj sednici vi to pokušavate, kao što ćete verovatno pokušati meni da odgovorite.Nemojte to da radite, nemate pojma. Imate sekretara Skupštine pored, nek vam objasni Poslovnik. Uvek kažemo, ako imate nešto da kažete siđite u klupe, ali ovo nije deo sednice na kojoj vi možete da bilo šta radite, osim da nam dajete reč, na šta imamo pravo. Prema tome, bez komentara.Još jednom, vrlo kratko, dakle, tražimo da ostane samo jedna tačka dnevnog reda koja se tiče ispunjenja četvrtog studentskog zahteva. Za sve ostalo se pravite da ne postoji i želite da vodite sednicu kao da se ništa nije dogodilo 1. novembra u Novom Sadu, kao da se ništa ne događa širom Srbije, kao da niko nije pobunjen, kao da Srbija nije u najvećoj društvenoj političkoj krizi do sada. Kada je vaša korupcije ne samo vidljiva golim okom, počev od vas i vašeg brata Igora Brnabića, pa svi znamo da prvo vi treba da budete privedeni kao i on, kao i Aleksandar Vučić koji je nalogodavac toga kako da se završi nezakonito o koruptivno železnička stanica u Novom Sadu, koja je preplaćena da bi se njegova želja ispunila da se pre završi. Znači, vi treba sami sebe da uhapsite da bi ti zahtevi bili ispunjeni, ali nemojte ovde praviti cirkus sa Vladom koja je pala. pala. Vlada ne postoji i nema nikakav legalitet i legitimitet da prelaže bilo šta. Hvala. zanimljivo je to. Ministri moraju da uđu da bi obrazložili taj zakon, pošto su oni pregovarali zakon sa Rektorskim kolegijumom.Na glasanje stavljam ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

predlog.Narodni poslanik Milenko Jovanov predložio je da se iz predloženog dnevnog reda sednice povuče tačka 62. Predlog za razrešenje predsednice Narodne skupštine Ane Brnabić.Izvolite. **Milenko

Budući da su poslanici koji su predložili ovu tačku dnevnog reda odustali od nje, budući da su poslanici koji su tražili razrešenje predsednice Skupštine tražili da se ta tačka dnevnog reda skine sa dnevnog reda, mi ćemo im u tom kontekstu izaći u susret i predlažemo da se ta tačka skine sa dnevnog reda, da se ne raspravlja o poverenju predsednici Skupštine iz prostog razloga što ne vidim da mi treba da raspravljamo o nečemu o čemu oni sami ne žele da raspravljaju, a to su predložili.Dakle, nije bilo sporno za nas da se na Kolegijumu razgovara o bilo čemu, da se razgovara o tome i kako dnevni red ove sednice treba da izgleda, šta treba dna njemu da se nađe, a šta ne, međutim, kolege se na Kolegijumu nisu ni pojavile.Tako da oni pokušavaju ponovo da terorom manjine naprave jedan presedan da se skinu vrlo važne tačke dnevnog reda koje je Vlada predložila i ono što je bitno, razumem da vi ne razumete koja Vlada, ali sada ću da vam kažem. Ona Vlada koja je bila u punom mandatu i koja nije podnela ostavku je predložila sve zahteve, osim onoga koji se tiče zahteva studenata.Jel vidite kako ne žele da se to čuje? Jel vidite kako to mora da se spreči da narod čuje. Znači, Vlada koja nije podnela ostavku je predložila sve tačke dnevnog reda osim one o kojoj oni hoće da raspravljaju. Znači, Vlada koja je podnela ostavku podnela je samo predlog koji se tiče četvrtog zahteva studenata. Međutim, očigledno da taj legitimitet Vlade ja kao švedski sto, pa malo može, malo ne može, malo imaju legitimitet, malo nemaju itd. Meni je sa druge strane jasan i ovaj bes i ova buka. Ja da sam na njihovom mestu, ja bih se obesio. Toliko se ljudi ogradilo od njih u poslednjih nekoliko meseci, toliko ljudi je poslalo poruku da sa njima ovakvima ne želi ništa, da ne želi da stoji ulici sa njima, da ne želi da mitinguje sa njima, da čak sa njima takvima ne žele da ruše ni nas sa vlasti. Onda možete misliti koliko su omraženi kada oni koje treba da predstavljaju, a danas više ne predstavljaju nikog.Ono što je takođe važno da ljudi čuju to je da su Šolakovi mediji, a bilo je priče o korupciji koja je ubila, da su Šolakovi mediji objavili da je po mišljenju stručnjaka sa Fakulteta tehničkih nauka, dakle onih istih koji podržavaju studente, utvrđeno da bi nadstrešnica pala na ovaj ili onaj način, zbog nemara, a ne korupcije. Dakle, nemar, a ne korupcija, kažu stručnjaci koje oni podržavaju i čije zahteve traže da ispunimo.I najzad, sada je stigla vest da je podignuta optužnica za nadstrešnicu. Prema tome, sve je jasno. Institucije rade svoj posao. Mi ćemo građanima da omogućimo, radom, mirom, stabilnošću, nastavak razvoja. Mi ćemo da izglasamo zakone koji omogućavaju mladim ljudima da kupe stanove po jeftinim kreditima. Mi ćemo omogućiti ljudima koji imaju kamate da im kamate na kredite budu ograničene. Mi ćemo omogućiti poljoprivrednicima da izvezu pšenicu u Egipat, a oni neka rade šta hoće, ionako više apsolutno nikoga ne predstavljaju, osim sami sebe i eventualno po nekog člana sopstvenih porodica. Hvala.

ovde je tišina. Vi ne date nijednoj jedinoj osobi da se javi i da kaže bilo šta. Pa jel to demokratija? Jel to Srbija u kojoj mislite da želimo da živimo? To je za vas demokratija. Dobro je da ljudi vide.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Sloboda govora je osnovna demokratska

još jednom samo da kažem da kada god želite da pričate o predlogu za razrešenje moje, uvek ću to staviti na dnevni red Narodne skupštine.Narodni poslanici Bojan Torbica i Đorđe Komlenski predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o pridruživanju pridruživanju BRIKS-u, koji su podneli 6. februara 2024. godine.Da li želite reč, gospodine Torbica?Izvolite. Uzimajući u obzir potrebu da se kako ovde u Narodnoj skupštini, tako i u celokupnom političkom životu aktuelizuju teme vezane za uspostavljanje zvanične saradnje Srbije sa organizacijom BRIKS, kao i da se otpočne sprovođenje procesa pridruživanja toj organizaciji, podigne na viši nivo i da u javnosti pitanje članstva Srbije u BRIKS-u zauzme značajnije mesto, kako bi građani Srbije bili kvalitetnije informisani, kolega Komlenski i ja smo, kao poslanici Pokreta socijalista, predali u skupštinsku proceduru Predlog rezolucije.Svakim danom smo sve više svedoci da se svet u kome živimo nepovratno menja i to je činjenica koja ne može ostati neprimećena. U životu, kao i u prirodi, mirovanja ne postoji. Nova globalna podela moći, vojni, politički i ekonomski savezi se stvaraju, a stari se redefinišu, dokazujući time da svet nije više isti. Svet je definitivno ponovo postao multipolaran.Naša država se i dalje nalazi na sredini geopolitičkog puta zapada i istoka. Pređašnji odabiri ili izbegavanje odabira doveli su nas tamo gde se sada i nalazimo. Pri svemu tome, vreme je veoma bitna komponenta. Srbiji se prigovara da je kasno shvatila promene nakon pada Berlinskog zida, a sada je glavno pitanje da li smo u potpunosti svesni najnovije geopolitičke promene i da li ćemo ovaj put reagovati na vreme.Pred nama je zadatak da sagledamo nacionalne, državne, političke, ali i ekonomske interese da odlučimo kako ćemo se pozicionirati

sam da će ovaj put podrška Predlogu rezolucije biti veća nego pre nekoliko meseci, kada smo se prvi put izjašnjavali, kao što sam siguran da će ova rezolucija u ovakvom ili izmenjenom obliku biti usvojena do kraja ovog skupštinskog saziva, jer svi smo mi ovde svesni, kao što su svesni građani, da je Srbiji mesto među slobodnim državama i narodima sveta, da je Srbiji mesto među prijateljima, da je Srbiji mesto u BRIKS-u. Hvala vam. Hvala vam, narodni poslaniče.Nego, vuvuzele vam duvaju ovi što su isto za BRIKS, tako da ne razumem tačno u čemu je sada problem.

glasanje: za – 13 narodnih poslanika.Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica predložili su da se na dnevni red sednice stavi tačka – Predlog zakona o posebnom registru agenata stranog uticaja, koji su podneli Narodnoj skupštini 29. novembra 2024. godine.Da li neko želi reč?

i onakve reakcije Stejt departmenta, Slobodne Evrope i svih onih sa Zapada, a i ovih ovde kod nas danas, kad bi to hipotetički bilo moguće, verovatno bi pored kolege Torbice i mene potpisnik ovog predloga zakona bio i Donald Tramp.Tako malo vremena je potrebno da se promeni slika u svetu i ne znam koliko ovaj predlog zakona ima uticaja na stav Donalda Trampa kada je USAID u pitanju i finansiranje u Srbiji, ali ostavimo prostora da možda i jeste.Razlog za donošenje ovog zakona nije nikakav progon nevladinog sektora, već povećanje transparentnosti rada tzv. neprofitnih organizacija, a uzevši u obzir poražavajuću činjenicu da u Srbiji postoje ipak i nesmetano deluju udruženja građana koja otvoreno rade protiv državnih i nacionalnih interesa Republike Srbije.U cilju sprečavanja ovakvog delovanja, smatramo da nam je neophodna temeljna izmena zakonske regulative finansiranja udruženja građana. Izdaja sopstvene zemlje i naroda ne može da bude visokoprofitabilna delatnost od koje deo građana Srbije ostvaruje ekstremno visoke finansijske finansijske prihode. U stvari, ostvarivao je, pitanje je da li će ih ubuduće ostvarivati. Iz tog razloga nam je neophodno uvođenje transparentnosti u rad tog sektora, poput onog koji je uveo poznati FARA zakon u SAD još davne 1938. godine.Ovim zakonom se predviđa da sva udruženja koja se pretežno finansiraju iz inostranstva, a svojim aktivnostima pokušavaju da utiču na donošenje odluka od strane državnih organa, moraju da se registruju kao agenti stranog uticaja, da prijave dobijena novčana sredstva i da transparentno označe u čije ime i za čiji račun kada istupaju, dele materijal, to rade. Znači, ko je finansijer i šta je projektni zadatak. Mislim da građani apsolutno imaju pravo da na ovakav jasan i nedvosmislen način saznaju ko iz inostranstva i koliko plaća razna udruženja, neprofitne organizacije i pojedine sektore, po čijim programima, po čijim direktivama oni rade i, što je najvažnije, kojim stranim vladama i organizacijama polažu račune.Očigledno da će neki polagati račune uskoro i našim

usvajanje ovog zakona koji samo obezbeđuje jednu apsolutnu transparentnost i uočljivost je neophodan za Srbiju i predlažemo da se uvrsti na dnevni red i usvoji. Hvala. Hvala vam.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

Zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka od 33. do 55. dnevnog reda i zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 56. do 64. i od 67. do 70. dnevnog reda.Stavljam na glasanje ovaj

predlog.Narodni poslanik Ana Brnabić predložila je da se pretres u pojedinostima o predlozima zakona iz tačaka od 1. do 32, 65. i 66. dnevnog reda obavi odmah po završetku načelnog pretresa tih predloga zakona.Stavljam na

za – 146 narodnih poslanika.Narodna skupština je utvrdila dnevni red Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2025. godini, u celini.Molim

narodne poslanike većine da se vrate u svoje klupe, Narodna Skupština Republike Srbije će nastaviti da radi. Mi imamo posao koji moramo da završimo zbog građana Republike Srbije, mi moramo da usvojimo zakon o visokom obrazovanju, i time ispunimo studentske zahteve, da usvojimo zakone o jeftinim stambenim kreditima za mlade, mi moramo da pomognemo našim poljoprivrednicima i da im otvorimo dodatno tržište Egipta.Mi moramo da radimo posao i Srbija nikada neće stati.Srbija

ljudi.Želim da obavestim građane Republike Srbije da je narodna poslanica Jasmina Obradović

dr. Živan Bajić i dr. Branko Vujković su podneli ostavku na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj Skupštini.Konstatujem ovu ostavku. Nećete me zaustaviti nikada, nikada me nećete zaustaviti ljubimci Aljbina Kurtija, ovo radi

da bi nas sprečili da se borimo za Srbiju, ništa drugo. Ja ću nastaviti da radim i nastaviću da se borim, ne možete nam ništa, borimo se za Srbiju, ništa nam ne

o predlozima zakona iz tačaka 1. do 32. i 65. i 66.Da li predstavnici

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, poštovani narodni poslanici, oni koji su poštovani, želim da vam kažem da ovim scenama osim Aljbina Kurtija neće imati ko da se obraduje, ali ne zameram vam ja, vi drugačije i ne znate i uostalom, važno je da ste vi ovde, pa makar se ponašali kako se ponašate.Da vam kažem nešto, da među vama ima muškaraca, znali biste šta se radi i kako se radi sa jajima, ali na sreću među vama postoji među vama postoji dovoljan broj narodnih poslanica, koje vrlo poštujem i smatram da su bolji deo vas, one će vam to bolje objasniti kada već vi ne znate šta se radi sa jajima.Ja se radujem našoj raspravi, radujem što će svakako pokazati kakav je, hvala vam, hvala za vaše ponašanje, hvala za sve što ste ovde doneli, hvala što ste pokazali kakvi ste i gde ste. Veoma se radujem zbog toga što ste tu, vi kada god treba da dođete, vi ste tu. Kad ne treba da dođete, vi odete. Kad treba da idete na izbore, vi ne idete, a kada ne treba da idete na izbore, vi idete.Dakle, ja sam vam zahvalan i važno je da ste vi nama ovde, samo nek ste vi tu, neka vam koleginice objasne zašto služe jaja i kako se koriste jaja.Poštovani narodni poslanici i oni koji to jesu, pozivam građane Srbije da posmatraju našu Narodnu Skupštinu,

od ovakvih ljudi, jaka i nikada se neće predati, nikada mržnja i nasilje neće pobediti, pobediće pobediće rad.Pobediće rad i borba.Dobro je što ste pokazali svoje pravo lice, a najbolje je od svega što ste pokazali svoje najbolje namere. Samo želite na vlast suzavcima, ubijanjem, ova jaja što ste bacali, bahati kakvi ste, vozite skupe džipove, nosite najskuplje rolekse, ta jaja bolje da ste odneli nekoj porodici

da obrazloži predlog zakona o visokom obrazovanju kojim se ispunjava četvrti studentski zahtev, a koji su predstavnici opozicije učinili sve da se da se ne ispune.Izvolite, ministre Mali. nekoliko izuzetno važnih zakona za dalju budućnost naše Srbije, kao i za građane Srbije. Prvi među njima je zakon o garantnoj ceni za jeftine stanove za naše mlade, kao što smo obećali da oni mladi od 20 do 35 godina imaju mogućnost da dobiju stan, da se osamostale, da na takav način započnu svoju budućnost. Ova garantna šema i zakon koji je danas pred vama upravo to omogućavaju.Dakle, po prvi put u istoriji garantna šema je takva da stambene kredite možete da dobijete sa samo 1% učešća. Dakle, 1% učešća. Ako je stan od 75.000 evra 750 evra vam treba da u taj stan i uđete. Ako je stan od 100.000 evra treba vam 1.000 evra samo da u taj stan uđete.Dakle, ovo nikada do sada nije bilo, ne znamo ni jednu drugu zemlju gde ima ovakav sistem ili ovakvu prednost da daje našim mladima. Ovo je šansa koju treba da iskoristimo. Prve godine tih kredita subvencionisana je kamatna stopa tako da mladi plaćaju ne više od 93 evra, verovali ili ne, što je niže nego što su troškovi zakupa uzevši u obzir kredit od 75.000 evra. Od druge do pete godine trošak kredita, dakle kamatna stopa koju mladi bi plaćali je 173 evra, a nakon toga 340 evra.Dakle, za sve mlade od 20 do 35 godina na raspolaganju su vam osam dana nakon objavljivanja ovog zakona u „Službenom glasniku“, a nadam se da ćemo ga izglasati. Ti stambeni krediti su vama na raspolaganju.Ono što je vama važno, jer samo dobijao stotine i stotine pitanja oko ovog zakona, krediti su raspoloživi svima, nema ograničenja kada je veličina kredita u pitanju, odnosno veličina kredita, visina kredita je 100.000 evra ali nema ograničenja kada je broj kvadrata ili kada je kada je cena nekog stana u pitanju.Takođe, ovaj zakon se primenjuje na teritoriji cele Srbije, tako da nekretnine možete da kupujete u bilo kom gradu ili mestu u našoj zemlji.Drugi zakon koji je veoma važan je zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Ono što želimo da uradimo je da ograničimo kamatne stope na stambene kredite, na kredite koje uzimaju građani Srbije upravo kako bi zaštitili njihov životni standard. Taj zakon je takođe vama na raspolaganju za razmatranje, odnosno na dnevnom redu je zasedanja ove Skupštine.Pred vama je takođe i ispunjenje 4. zahteva studenata. Dakle, izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju. Izmene i dopune koje su usaglašene sa svim državnim univerzitetima Republike Srbije koje podrazumevaju dodatno izdvajanje u iznosu od 12 plus šest, dakle ukupno 18 milijardi dinara kako za plate nastavnika u visokom obrazovanju, jedna od prednosti, benefita ovog zakona je i smanjenje školarine za naše studente za 50%, upravo kako su studenti tražili i kako su zahtevali. Na ovaj način izmenama ovog zakona ispunjavamo i ovaj 4. uslov.Hoću takođe da vas podsetim da od 1. marta ove godine idemo sa dodatnim povećanjem plata u prosveti za sve zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju, kao i za sve zaposlene u predškolskom obrazovanju dodatnih 5%. Podsetiću vas od 1. januara išli smo sa povećanjem zarada od 8%. Još jedno povećanje nam sledi od 1. oktobra ove godine. Dakle, u ovoj godini samo za naše prosvetare preko 22% povećanje plata.Ono što je posebno važno su još dva ili tri zakonska rešenja. Dakle, za nas su veoma važni zakoni koji nam omogućavaju dalje ubrzanje evropskih integracija i koje podrazumevaju usaglašavanje sa tzv. Agendom rasta ili Agendom rasta EU. Ukoliko izglasate ovaj zakon mi ćemo na raspolaganju imati prvih 112 miliona evra od tih šest milijardi evra koje su na raspolaganju svim zemljama zapadnog Balkana.Konačno, još tri stvari koje želim sa vama da podelim to je dalji nastavak infrastrukturnih radova. Pred vama su zakoni koji nam omogućavaju završetak izgradnje Ruma-Šabac-Loznica i završetak Dunavske magistrale od Požarevca do Golupca. Podsetiću vas, pre nekoliko dana predsednik Republike je otvorio 32 kilometra ove magistrale, ostalo je još 36 kilometra. Upravo je dodatno finansiranje i zakon koji se na to odnosi danas pred vama.Ono što takođe nastavljamo da radimo, nastavljamo sa gasifikacijom naše Srbije. Pred vama je takođe i zakon, odnosno ratifikacija Sporazuma oko izgradnje regionalnih centara u sedam opština, kada je čvrst otpad u pitanju, i nabavka šest novih modernih lokomotiva za naše železnice.Konačno, ono što je veoma važno za našu privredu su dodatni novi sporazumi o slobodnoj trgovini. Dva sporazuma su danas pred vama. Jedan je sporazum o slobodnoj trgovini sa Egiptom, a drugi sporazum sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.Znate i sami da smo prošle godine potpisali Sporazum sa Narodnom Republikom Kinom. Dakle, u ovom trenutku ako investirate u Srbiju, možete da izvozite vaše proizvode u zemlje koje ukupno broje 2,2 milijarde stanovnika i to je ogroman potencijal i ogromna šansa za našu privredu.Dakle, sve ono što smo obećali kada su studenti u pitanju u smislu usvajanja Zakona o visokom obrazovanju, kao i mladi u smislu usvajanja garantne šeme i jeftinih stanova za naše mlade, danas je uvaženi, narodni poslanici, na dnevnom redu pred vama.Radujem se raspravi i očekujem i nadam se da ćete ove predložene zakone i usvojiti.Hvala puno.

sve narodne poslanike da je vaša koleginica Narodna poslanica Jasmina Obradović, na koju ste bacili šok bombu, dobila moždani udari i u životnoj je opasnosti, a vi i dalje trubite i pištite. I dalje ovde skandirajte i dovikujte.Žena se bori za život, vaša koleginica, zato što ste vi, umesto reči, krenuli da bacate šok bombe. Hoćete da kažete da je to Srbija koja koja je lepša i bolja, Srbija svih građana?I dalje pištite, a žena se bori za život zbog vas.Zbog vas se žena bori za život,

je vama jedan ljudski život? Ništa.Ništa vam jedan ljudski život nije i to ljudski život vaše koleginice, koleginice koja predstavlja hiljade i hiljade građana Republike Srbije koji su glasali za tu listu i za nju.Sram nju.Sram vas bilo! Sram vas bilo!Neka je Srbija videla kakvi ste.Nastavite da pištite, a žena se nalazi u životnoj opasnosti.Neka kaže neko gospodinu sa vuvuzelom da mu je koleginica u životnoj opasnosti.Neljudi!

Ne umete ništa bolje?Ništa pametnije se niste setili.Ovako branite studentske zahteve? Ovako branite Zakon o visokom obrazovanju? Ovako se borite za 50% niže školarine? Ovako se borite za 16% veće plate profesorima? Ovako se borite za 18 milijardi dinara godišnje više za visoko obrazovanje? Toliko vam je stalo do studenata?Sve što ste uradili, pokušali ste da ih manipulišete, da ih instrumentalizujete, da pozivate preko njih na obojenu revoluciju. Pa, ovo ste hteli da uradite 15. marta, pa vam živci nisu dozvolili da sačekate ni taj 15. mart. li je ovo novi 5. oktobar? E neće uspeti! Propala vam je obojena revolucija, a ova zemlja će živeti i ova zemlja će raditi! Ova zemlja će nastaviti da pobeđuje.Ja se nadam da će narodna poslanica Jasmina Obradović, koja se trenutno bori za život, dok vi ovde vrištite i duvate u vuvuzele, žena je došla na svoje radno mesto, gađali ste je šok bombom i suzavcem. Ko će biti kriv? Neka je Srbija videla, neka je Srbija videla kakvi ste i ko radi i ko se bori za tu Srbiju.Mi idemo dalje.Idemo do usvajanja Zakona o visokom obrazovanju. Idemo dalje mi da otvorimo tržište Egipta našim poljoprivrednicima.Idemo mi dalje. Idemo mi dalje da obezbedimo mladim ljudima jeftine stambene

vreme.Poštovane kolege, hvala vam na prilici da počnemo raspravu, nadam se, u boljoj atmosferi.Molim

hvala na prilici da raspravljamo u prvom pretresu ono što, čini mi se, svima nama je najvažnija tačka dnevnog reda, a to je da se ispuni zahtev, odnosno dogovor između Vlade Republike Srbije i rektorskog kolegijuma, odnosno da se donese zakon po kome će visokoškolstvo imati više novaca na raspolaganju. Mislim da o tome predlogu ne treba ni da raspravljamo, iz prostog razloga, jeste da kolege iz opozicije nisu glasale za to, ali mislim da postoji najviši konsenzus oko donošenja tog zakona koji je pod 1. tačkom dnevnog reda, dakle, podržavamo studente.(Bogdan

zato što je jedna od osnovnih vrednosti na kojima počiva ovo društvo i ova zemlja sloboda govora. Za to su se borili naši preci, za to su generacije pre nas davale svoje živote. Vi svakako to Srbiji i bilo kom građaninu Republike Srbije uskratiti nećete i ne možete.Izvolite gospodine Bajatoviću, nastavite. **Dušan Bajatović**

hvala vam na prilici

ukinuli bi demokratiju, uveli totalitarizam u kome samo oni imaju neka prava, a niko drugi nema ništa.Idemo

sa svog mesta, obraćam vam se sa mesta naše uvažene poslanice i koleginice predstavnice SDPS Jasmine Karanac koju su pogodili u glavu danas. Jasmina Karanac je pogođena u glavu, uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani Srbije.Još jedanput smo pokazali da smo, pre svega, spremni

da i konačno glasamo za ovaj prvi zakon i na taj način usvojimo sve ono što su hteli studenti u u Republici Srbiji.Uvaženi građani Srbije, ovo čemu danas i ovo što danas gledamo nije nikome na čast. Ovo se ne sme dozvoliti da se dešava i dalje u našem najvišem domu. Svi smo izabrani od strane građana Republike Srbije i ovakvim scenama nema mesta.Uvaženim predstavnicima Vlade, što se tiče 1. tačke i objedinjene rasprave, mogu da kažem da sva ona ekonomska, socijalna i politika koju budemo nameravali dalje da sprovodimo može da bude samo posledica našeg dijaloga. Zato pozivam i opoziciju i sve one koji dalje učestvuju u radu ovog parlamenta, hajde da se vratimo u skupštinske klupe i da razgovaramo. Javiću se i po ostalim tačkama dnevnog reda. Naravno da ćemo glasati za ovo. Čestitke i ministru Malom koji je izdržao da govori do kraja. Hvala. Hvala vam, Stefane.Želim građane Republike Srbije još jednom da obavestim, pored toga što se narodna poslanica Jasmina Obradović bori za život usled posledica moždanog udara koji je dobila kad je šok bomba bačena za nju od strane njenih kolega narodnih poslanika opozicije samo zato što drugačije misli, samo zato što ima drugačije mišljenje od njih, da imamo narodnu poslanicu Jasminu Karanac, koja je takođe dobila teže telesne povrede udarcem šok bombe u glavu.Ponovo ću reći građanima Republike Srbije – Narodna skupština, Dom svih građana Republike Srbije, će raditi, nastaviće da radi i nastavićemo da se borimo za sve građane Republike Srbije.Sada reč dajem ponovo narodnom poslaniku Dušanu Bajatoviću, ako su narodni poslanici Zeleno-levog fronta odlučili da ipak dozvole slobodu reči nekom.Pritom, želim, takođe, građane Republike Srbije i sve narodne poslanike da obavestim da ste, poštovani narodni poslanici opozicije, zvezde svih albanskih medija, najviše medija Aljbina Kurtija, šiptarskih medija na Kosovu i Metohiji. Postali ste zvezde, njegovi ste sledbenici, svaka vam čast šta ste uradili i ovoj Narodnoj skupštini i srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Ako ste želeli da postanete zvezde njihovih medija,

Dakle, mislim da nema potrebe, ovde smo se svi razumeli, ono što je dogovorila Vlada Republike Srbije i ono što je dogovoreno sa Rektorskim kolegijumom ili Dekanskim kako god da ga zovu, što su, čini mi se, podržali studenti, a to je tačka 4. iz studenskog zahteva sa današnjim danom će to biti ispunjeno, čini mi se, u okviru društvenog koji je postignut.Što se tiče drugih tačaka dnevnog reda, želeo bih samo da kažem, a to je pročitao, čini mi se, i kolega Aleksić, da se ostavka Vlade konstatuje u Skupštini, tog momenta Vlada je u ostavci. Prema tome najveći broj zakona koji su predloženi ovoj Skupštini, kako god da ona sada izgleda, su predloženi pre vremena nego što je Miloš Vučević podneo ostavku iz moralnih razloga. Ova Vlada nije izgubila skupštinsku većinu, neću da komentarišem analize javnog mnjenja, to nema potrebe.Dakle, mi ovde punopravno raspravljamo o tome. Ako smo želeli da kažemo da posle tog datuma kada je Miloš podneo ostavku Vlada nije punopravno radila, kako god da tumačite, onda ne bi mogli da raspravljamo o novim zakonima koji se tiču visokog školstva. Prema tome, oko toga smo se svi složili. Jeste da opozicija traži raspravu samo o jednoj tački dnevnog reda, ali to očigledno u ovoj konstelaciji snaga u parlamentu nije moguće.Što se tiče drugih zakona, želim da prokomentarišem da ova ideja da Srbija zastane, a to je u suštini da i Srbija stane, nije dobra. Mi svi vidimo, vidim da se najviše napadaju ta zaduženja koja će biti doneta, nadam se, na kraju rasprave o prvom setu zakona iz prostog razloga što je nama država najveći poslodavac, ljudi.

takvih ekonomskih koraka, može se pričati o statistikama, ali ako putujete svaki dan između Beograda i Novog Sada, što je sa mnom slučaj, ja vidim sve više kamiona, doduše, i sve više vozila. Da li to znači da se standard digao? Verovatno znači, a kamioni, niko ne vozi kamione da bi se šetao, nego vozi robu da bi ostvarivao privrednu delatnost. Bez obzira koliko se politički razlikujemo, mislim da ne treba da dozvolimo da Srbija stane, zastane, a ne daj Bože da se raspadne, jer postoje i takvi politički zahtevi.Prema tome, sva ova zaduženja koja se tiču pre svega Koridora Ruma-Šabac, koji god da ste naveli bilo koji auto-put koji se pravi, je u stvari sredstvo da se podiže privredna aktivnost u Srbiji, a samim tim gde je zaposlena naša privreda da se podiže i privredna aktivnost.Što se tiče zaduženja „Srbijagasa“, pošto su me neki ovde prozivali, ja moram da vam kažem da je to proširenje banatskog koridora u iznosu od 51.000.000 evra i 150.000.000 evra za infrastrukturu, a od toga je dobar deo radova već izveden.Hoću da vam kažem da smo sledili politiku Vlade Republike Srbije. „Srbijagas“ u poslednjih deset godina investira godišnje iz tekuće likvidnosti 80.000.000 evra, što smatram da nije loš podatak.Tu je pored mene i kolega Antić. Hoću da kažem da i „Koridori Srbije“ i „Putevi Srbije“ rade dobar posao. Dešava se da projekti kasne zbog eksproprijacije, dešava se da projekti kasne i zbog neadekvatno izabranih podizvođača, svega toga, to je tačno, ima, ali se sve izvodi, sve funkcioniše i koliko ja čujem ljudi su zadovoljni.Prema tome, mi možemo sada da ocenimo situaciju koju imamo u državi, nikako nam se ne sme desiti da investicije stanu, da nezaposlenost počne da raste i da imamo, što se vidi sada po padu nivoa stranih investicija, nemire i političku nestabilnost u Srbiji. Ja hoću da kažem da mi nemamo političku nestabilnost, to znamo, ali imamo društvenu nestabilnost. Iz ovoga mora nekako da se izađe. Ne može se po svaku cenu na vlast.Mislim na vlast.Mislim da bi bolje bilo da idemo na izbore, ali vi nećete na izbore. Tako mi se čini. Uglavnom dolazak na vlast bez izbora nema.Svi

Dunavski koridor, to su zakoni koji treba da omoguće projekte koji su u toku, omoguće njihov završetak. Pitajte građane Golubca kako razmišljaju o tom novom auto-putu i dostupnosti turističkim atrakcijama koje nudi taj kraj.Dakle, nikako ne smemo da dođemo u situaciju da zbog ovakvih situacija u Skupštini ne možemo da nastavimo da radimo. To je politički neodgovorno. Možemo mi da se svađamo, možemo mi da se između sebe i ne volimo, ne bih želeo da se mrzimo, ali postoji samo jedan način da se iz ovoga izađe, a to je neki društveni dijalog koji mora da uvažava realne nacionalne interese. Dakle, ne možete biti po svaku cenu protiv svega. Mora postojati i momenat kada smo za nešto.Ja bih voleo da ovu Skupštinu privedemo kraju onako kako smo a to je da se i jedna i druga i treća rasprava dovedu do kraja i da možemo da krenemo dalje.Danas će biti ispunjen 4. zahtev studenata. Mi iz vlasti mislimo da su ispunjena i prethodna tri. Opozicija ne misli, možda studenti ne misle, ali videćemo kako će to ići, ali ovaj 4. će biti u potpunosti ispunjen. Zato nisam razumeo zašto niste glasali za tu tačku dnevnog reda.Set reda.Set zakona o školstvu, set zakona o finansiranju. Moramo da spomenemo izmene Zakona o Narodnoj banci, o deviznom poslovanju. Ići će u korist privrede. Treba da spomenemo da imamo dobar kreditni rejting. To je, čini mi se, BB+. To je investicioni rejting i mi moramo da razumemo da taj investicioni rejting treba da zadržimo, jer je to novi finansijski svet.

Srbiju.Želim u ovoj fazi, neću govoriti više, ostaviću za neki mirniji deo Skupštine, da se zahvalim kolegama iz policije, ne znam kako da vas nazovem, hvala što ste nas razdvojili, a nadam se da nismo u toj fazi da smo se toliko zavadili da ćemo da zaboravimo šta su nacionalni i državni interesi. Ostalo vreme ću potrošiti u drugom delu rasprave, predsednice. Hvala